i prelazimo: - Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti Vlada je podnijela u izvješću na temelju članka 3. Zakona o ovlasti Vlade uredbama određuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za financije, državni proračun, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga Sabora uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je na 48. sjednici održanoj 10. veljače 2009. godine raspravljao o izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, a koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 9. siječnja 2009. godine. Odbor za zakonodavstvo predlaže Hrvatskom saboru da prihvati ovo izvješće na koje odbor nema primjedaba a poglavito ne ustavno-pravne naravi. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Nažalost u hrvatskoj pravnoj praksi ponavlja se stalno jedna te ista stvar. Vlada Republike Hrvatske derogira zakone Republike Hrvatske a na to nije ovlaštena. Ustav doduše kaže da Sabor može ovlastiti Vladu zakonom da na drugačiji način uredi neka pitanja koja se daju u tim ovlaštenjima. Ali Ustav ne daje pravo Vladi da mijenja i dopunjava zakon. Posebno da ih mijenja i dopunjava izvan ovlaštenja danom zakonom o ovlastima Vlade. Tako je Vlada Republike Hrvatske donijela uredbu kojom mijenja zakon o Hrvatskoj narodnoj banci valjda ili o deviznom poslovanju, deviznom poslovanju, pa Vlada sebi nadležnost, odnosno derogira zakon tako da kaže da će se iz stavka zakona, iza stavka 1. dodaju novi stavci 2. i 3., dakle u zakonu se dodaju novi stavci, da od dana 1. kolovoza 2009. godine prestaju važiti članak 28. stavak 6. i članak 63. stavak 1. Zakona o deviznom poslovanju. I trajati će do kada? To može trajati samo do 9. mjeseca ove godine, jer je Zakon o ovlastima Vlade Republike Hrvatske donesen prošle godine u 9 mjesecu i trajanje ovlaštenja je samo godinu dana. Samo godinu dana. stvaranje pravne nesigurnosti, derogiranje nadležnosti Hrvatskog parlamenta a što je još najvažnije, u suštini da kažemo to, Vlada je ovaj zakon podnijela kao zakon s kojim se usklađuje hrvatski pravni sustav sa pravnom stečevinom zemalja Tada su pojedini zastupnici pa čak i klubovi govorili, s razlogom se sada vidi, zar je potrebno potpuno liberalizirati devizno tržište dok Hrvatska ne uđe uniju i nije li potrebno da se monetarnim mjerama potiče i pomaže ostvarivanje ekonomske politike Vlade Republike Hrvatske. Tada je Vlada glatko to odbila. Međutim, kada je došla u situaciju da joj je važno čuvati nacionalne interese u kriznim vremenima, tada Vlada poseže za uredbom sa zakonskom snagom na temelju zakona ali mimo Ustava. Ona je ovo područje mogla urediti na drugačiji način do 9. mjeseca ove godine a zakon ostaviti na snazi. To nije učinila. Ako se mi slažemo da tako Vlada radi, naša odgovornost prestaje za uredbe, ali naša odgovornost postaje za provedbu Ustava, za poštivanje Ustava. isto je učinila sa Zakonom o športu i sa Zakonom o plaćama, ovo bi mogao prihvatiti kao uređenje koje Vlada ima potpuno u skladu sa Ustavom, o plaćama pravosudnih dužnosnika da bi u pravnom standardu bilo korektno da u samoj uredbi stoji osim da će biti objavljeno u narodnim novinama da ova uredba djeluje dok djeluje ovlaštenje koje Vlada ima. Takvu bi popravili, podigli stupanj pravne sigurnosti. Svi oni koji uđu u Narodne novine i pogledaju ovu uredbu moraju tražiti temelje na temelju čega je donesena, pa tek onda posebno utvrditi da ova uredba može djelovati samo dok traje po zakonu dano ovlaštenje Vlade Republike Hrvatske. Mislim da bi to koristilo i da bi to bilo u interesu pravne sigurnosti građana Republike Hrvatske, pravnih subjekata i Vlade Republike Hrvatske a ništa ne bi štetilo. Zbog toga mislim da bi trebalo glasovati o pojedinačnim uredbama, o davanju da tako kažem naknadne potvrde, verifikaciju uredbe u ovom Parlamentu a ne u grupnom izvještaju. Na taj način bi Sabor osnažio uredbu kao što je zakon, uredba o veterinarstvu a ne o zakonu o veterinarstvu, uredba o plaćama sudaca a ne o zakonu, uredbu o deviznom poslovanju Sabor bi trebao zatražiti od Vlade da pripremi izmjenu i dopunu zakona o deviznom poslovanju pa bismo onda imali zakon koji će trajati sve dok se ne promijeni i dok je interes Republike Hrvatske da liberalizacija ne bude onako kako smo je osmislili po prijedlogu Vlade. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega je netočno utvrdio, citiram, da Vlada nije ovlaštena donositi ovakve uredbe ili predmetne uredbe kojima se između ostalog određene odredbe zakona mijenjaju. To naprosto nije točno je ovlaštenje Vlada pronalazi u članku 87. Ustava Republike Hrvatske s jedne strane a naravno i u zakonu kojeg je donio ovaj Visoki dom. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče. uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti. Naime, koristeći ovlasti iz Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora Vlada je na sjednici i to 19. i 24. prosinca 2008. i 8. siječnja 2009. godine donijela slijedeće uredbe, dakle u tom vremenskom razdoblju ukupno 6 uredaba. Prvo, Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, zatim Uredba o dopuni Zakona o športu, zatim Uredba o dopuni Zakona o plaćam sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, Uredba o izmjeni Zakona o veterinarstvu, Uredba o izmjeni Zakona o hrani i Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu. ovdje je vrlo važno istaknuti da navedene uredbe kojima je Vlada Republike Hrvatske uredila neka pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora donesene su u prvom redu u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Naime, članka 87. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske proizlazi da Hrvatski sabor može, dakle ponavljam može najviše na vrijeme od godine dana ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegovog djelokruga osim onih, tu imamo ustavno dakle taksativno pobrojene situacije kada se to ne smije činiti uredbama, osim onih dakle koje se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada Hrvatski sabor je delegirao, to je institut tzv. zakonodavne delegacije a stupanje na snagu Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora svoje zakonodavne ovlasti Vladi Republike Hrvatske i to u razdoblju od 15. prosinca 2008. godine pa do 15. siječnja 2009. godine te od 15. srpnja 2009. do 15. rujna 2009. godine. Kako su sve navedene uredbe usvojene na sjednici Vlade 19. i 24. prosinca 2008. godine i 8. siječnja 2009. godine proizlazi da se Vlada svojim zakonskim ovlastima služila u zakonskom roku. Ponavljam, u zakonskom roku. Jednako tako niti jedna od uredaba svojim sadržajem ne zadire u isključive zakonodavne ovlasti Hrvatskoga sabora i iz citiranog članka 87. stavak 1. Ustava i članak 1. zakona a Vlada Republike Hrvatske ispoštivala je obvezu iz članka 3. zakona te je u zakonskom roku podnijela izvješće Hrvatskom saboru o donesenim uredbama. zaključno, ma naravno u teoriji i praksi uvijek se postavlja pitanje kada i pod kojim uvjetima Vlada ili izvršna vlast može posegnuti za zakonskim ovlaštenjima i da li su ta rješenja protuustavna odnosno protuzakonita. Međutim, vrlo je bitno naglasiti da je u pravnoj i parlamentarnoj praksi gotovo svih suvremenih zemalja se uvriježilo, dakle postoji ustavno pravno pravilo i ustavno pravni standard koji u kratkim crtama glasi: Ako Ustav izričito dozvoljava prenošenje zakonodavne nadležnosti od zakonodavnog tijela na Vladu tada je donošenje predmetnih uredaba bez dvojbe u skladu sa Ustavom i naravno kada se to čini temeljem zakona kojim su te ovlasti prenesene kojeg je donio u ovoj situaciji dakle Hrvatski sabor. Shodno samo navedenom Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice apsolutno će podržati ovo izvješće. Hvala. Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Tomljanović u ime kluba HDZ-a dobro se poziva na članak 87. Ustava Republike Hrvatske ali sasvim krivo ga tumači jer izričito stoji: "Pojedina pitanja iz djelokruga Sabora a ne mijenjanje zakona. I to ne trajno nego samo privremeno. Kad bi se poštivao Ustav onda Vlada ne bi mogla trajno riješiti pitanje kao što je riješila pitanje o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu. Ova odluka Vladina je riješila trajno pitanje jer je potpora za kukuruz utvrđena u iznosu 2,5 tisuće kuna i kad se jedan put potroši neće se vratiti ta potpora. To je utvrđivanje politike točno, ali ne mijenjanje zakona. Prema tome, ako vladajuća većina ima povjerenje u Vladu to je njezino pravo, ali ne može u ime građana dati joj ovlasti koje Ustav nije joj dao. Hvala lijepo.

Zvonimir Mršić. Nema ga. Gospodin zastupnik Davorko Vidović. Također ga nema.

Hvala, gospodine predsjedniče. Predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ja bih pošla od konstatacije, osobne naravno, da je Vlada ovim uredbama zapravo zloupotrijebila ovlasti. Podsjetit ću pod kojim uvjetima ona može koristiti ovakve ovlasti da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora. Dakle, članak 87. govori da najviše od godinu dana može se ovlastiti Vladu da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegovog djelokruga, osim onih koji se odnose na razradu Ustavom ovlaštenih ljudskih prava i temelj sloboda, nacionalnih prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Ovo je još detaljnije uređeno Zakonom o ovlastima Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora pa se tu kaže da ona uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može određivati samo Sabor i ograničava na dva razdoblja: od 15. prosinca do 15. siječnja 2009. i 15. srpnja do 15. rujna 2009., dakle u onim razdobljima kada je ustavna stanka za Parlament. A Vlada je ove uredbe donijela u razdoblju od 19. prosinca do 8. siječnja, dakle šest uredbi u tom razdoblju. Podsjetimo se, Hrvatski sabor je zasjedao do 13. prosinca i ostala su mu još dva dana do ustavnog roka. Prve dvije ili tri uredbe Vlada je donijela 19. prosinca. Dakle, nikakvog razloga nije bilo da se ovakve promjene koje se odnose na Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju koje su donešene uredbom 19. prosinca te Zakon o dopuni Zakona o športu, nisu mogle pripremiti kao izmjene zakona i dostaviti na raspravu u Parlament jer dakle i ranije se znalo da je to potrebno promijeniti u zakonu. Sljedeća uredba koja se odnosi o Dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, zapravo zadire u proračun i bilo je potrebno to riješiti najvjerojatnije Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2009. godinu, a koji smo također donosili u tom razdoblju, dakle između 1. i 13. prosinca. A Vlada je to uredila tek 24. prosinca uredbom 2008. godine. dok prilikom donošenja proračuna nismo znali da određena prava u primanjima pravosudnih dužnosnika neće biti realizirana u 2009. godini. Dvije uredbe koje se odnose na Zakon o veterinarstvu i Zakon o hrani, zapravo u obrazloženju piše da je to usklađenje sa Europskom unijom koja je također donijela određene odgode, primjene određenih normi. Također to nije se moglo desiti između 13. prosinca i 24. prosinca, dakle nikakvog razloga da se ta materija regulira uredbama nego je mogla doći u redovan postupak kao kao izmjene određenih zakona u Parlament. Za mene je zapravo najupitnija uredba koja se odnosi na Izmjenu i dopunu Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu. Što se ovdje desilo? Iz obrazloženja se vidi da smo imali rekordan urod kukuruza, mada se ovdje u obrazloženju govori o vrlo niskom prosječnom prinosu, drugim riječima imali smo velike površine zasijane kukuruzom. Mi inače imamo problem monokultura ili vrlo uskog plodoreda i zato imamo oscilacije iz godine u godinu u proizvodnji upravo dva proizvoda, pšenice i kukuruza. kaže se upravo zbog toga što su značajno pale cijene, prodajne cijene. Vlada donosi uredbom izmjenu Zakona o državnim potporama i povećava ovu potporu na 2250 kuna. Treba uzeti u obzir da je već donesen proračun i da ovakav iznos potpore za kukuruz nije planiran u proračun. Procjena je, što smo čuli od predstavnika Vlade da je potrebno osigurati dodatnih 260 milijuna kuna. Time Vlada direktno zadire u proračunsku stavku, odnosno nema osigurana sredstva za isplatu ovakve visine potpore za kukuruz. Mislim da to sigurno takvu ovlast Parlament Vladi nije dao, da je prije toga trebalo ići u rebalans proračuna ili promjenom ovakvog iznosa, to je nužnost. Preraspodjelom unutar proračunskih stavki nije moguće osigurati ovakav iznos unutar Ministarstva poljoprivrede, ako se uzme u obzir da mnoge potpore kasne u isplatama, da se prenose iz jedne kalendarske godine u drugu, što su se već naši poljoprivrednici i navikli. Ali uredbom zadirati sa ovakvim iznosom u proračun mislim da je nedozvoljivo i da to Vlada zaista nije smjela učiniti. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospodin Emil Tomljanović. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ma vrlo kratko. U uvodnom dijelu izlaganja je netočno uvažena kolegica kazala, mislim da to treba ispravit, da je Vlada zloupotrijebila ovlasti donošenjem ovih uredaba. Netočno je da se ovdje radi o zloupotrebi ovlasti. Ove ovlasti ne proizlaze samo iz Ustava, članka 87. koji ste i vi citirali, već i zakona koji je donio Hrvatski sabor. Nema nikakve zloupotrebe nego to su hitne intervencije Vlade uredbama u onim situacijama kada Hrvatski sabor ne zasjeda. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Dozvolite sa nekoliko riječi odnosno osvrta na ove uredbe, manje sa ovog pravnoga jer nisam ni pravnik, ali više sa ovoga drugoga dijela jer smatram da nakon završetka posljednjeg zasjedanja Sabora, Vlada Republike Hrvatske na temelju zakonskih odredba donijela je šest uredbi od kojih se tri odnose na područje poljoprivrede. O tom dijelu bih i govorio jer donošena Uredba o izmjeni Zakona o veterinarstvu, Uredba o izmjeni Zakona o hrani i novčano najteža Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu, sigurno značajno zadiru u ono što se dešava u ovim granama i oblastima. Normalno iz ovoga je već u početku vidljivo da postoji izraženo nezadovoljstvo članova kluba SDP-a, a i mene osobno kao pojedinca da se donose uredbe koje mijenjaju tri zakona iz poljoprivrede samo nekoliko dana nakon prestanka rada Sabora. U ove prve dvije uredbe govori se o prolongiranje odluke akreditacije laboratorija za veterinarstvo i sigurnost hrane sa 1.1.2009. godine na 1.1.2010. godine, što se pravda vezivanjem za europsku legislativu. Međutim postavljam si pitanje što mi time dobivamo? Da li odgodu da bi te laboratorije bolje pripremili ili si i dalje kupujemo vrijeme te u kojoj smo fazi sa akreditacijom tih laboratorija i što sve trebamo učiniti da ih stavimo na nivo koji Europa zahtjeva za takve laboratorije, odnosno da te akreditacije možemo i dobiti kao konkretne. Mislim da bi mnogo korektnije prema zastupnicima ovoga Sabora bilo da se ta promjena donijela na Saboru uz obrazloženje i odgovore na ova pitanja koja sam dao jer mi po ovome opet ne znamo što će biti 1.1.2010. sa akreditacijom tih laboratorija. Sljedeće sa donošenjem ove treće uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu, kao što vidimo preuzete su i određene obveze. Te obveze su oko 260 milijuna kuna za rod koji je skinut u jesen 2008. godine. Koja je to, ta godina 2008. bila je vrlo, da ne kažem problematična, odnosno u njoj su se svašta dešavalo. Od visokih cijena tog kukuruza do, niskih cijena, odnosno cijena koje nisu zadovoljile naše proizvođače. U prvom polugodištu je čak uvezeno 80 tisuća tona kukuruza za 34 milijuna dolara, a u isto vrijeme kada se uvozilo, vidimo iz ovoga da je konstatirano da su sjetvene površine za oko 28% veće u odnosu na 2007. godinu jer upravo ta cijena koja je bila visoka vjerojatno je potakla ljude da idu sijati kukuruz. U isto vrijeme u berbi stvara se jedan višak kukuruza na hrvatskom tržištu jer, evo, ne, ovdje krivo piše 5,5 tona, prosjek je bio veći, i upravo zbog toga je se stvorio jedan višak na hrvatskom tržištu kukuruza, ali su bile enormno niske cijene. Ovdje se opet pokazuje da je Ministarstvo poljoprivrede nedoraslo ovakvim situacijama i da ne vlada, u prvom redu sa bilancama roba u odnosu na proizvodnju. Da su oni tu kod kuće, sigurno bi znali i situaciju u proizvodnji, ali i stanje našeg stočarstva i tada bi bila i politika proizvodnje kukuruza mnogo Ono što je prisutno da je već krenulo od berbe sa problemima jer silosi su bili puni. tako je bila enormni prinos pšenice koja se isto zastalo tržište i ta se pšenica nalazila u tim silosima, a za kukuruz nije bilo mjesta jer ukupno 2 milijuna tona kapaciteta koje ima hrvatski silosi, sigurno da je bilo problema zbog dobre godine spremiti oko 2,5 milijuna tona kukuruza. I u cijeloj toj igri, normalno i nezadovoljstvo je seljaka što nema više zaštitne cijene kukuruza, a ponuđeno otkupno 62 lipe stvarala im je i veliki gubitak. također vršili pritisak na ministarstvo. Odgovor koje je ministarstvo imalo izgleda jedini je ponovo zavući ruku u proračun u povećati potpore sa 2250 kuna po hektaru. Međutim, ne putem Sabora, nego normalno putem uredbe i zato se i čeka prestanak Sabora i donosi se takva uredba. Međutim i ovo, ovih 2250 i ovih 260 milijuna, da li je to u ovoj situaciji stimulativno? Da li će proizvođači s time biti zadovoljni? Da li će se time i uspostaviti tržište kukuruza i ono što je najbitnije, povećati rentabilnost stočarstva? To izgleda nije za Vladu, za ministarstvo važno. Oni imaju mogućnost da mimo Sabora donesu uredbu i stvar se rješava na kraju godine kada Sabor ne radi, a problem je prisutan, međutim, problem je prisutan upravo tijekom cijele godine jer ovim što sam prethodno govorio, upravo to i pokazuje. zašto izgleda razmišlja ministarstvo i Vlada, zašto bi s tim zamarali Sabor jer tada kada bi o tom raspravljali, bilo bi puno pitanja vodećim ljudima ministarstva i postavljanja pitanja odgovornosti ministra jer on je sigurno najodgovorniji za ovakvo rješavanje ili nerješavanje ovog stanja. Jednostavnije je izgleda to riješiti uredbom Vlade, međutim ništa s tom uredbom nije riješeno nažalost jer nisu ni redoviti poticaji iz prošle godine plaćeni, oko 1 milijarda kuna je dugovanja za prošlogodišnju proizvodnju koja još nije plaćena, a sada dolaze i nove ove obveze od 260 milijuna. Međutim, ono što je i ovdje rečeno i napisano u ovome obrazloženju i što je po meni jako problematično, to je da ovih 2250 kuna po hektaru predviđen je i za razdoblje od 2009. do 2011. sukladno konceptu novog modela izravnih plaćanja u poljoprivredi tijekom predpristupnog razdoblja. Postavljam si pitanje što to znači? U ovom novom modelu plaćanja potpora koji je u raspravi ovaj Sabor nije ni jednu rečenicu ni čuo ni dobio, ali zato uredba Vlade već već prejudicira što će ovaj Sabor donijeti kad bude donesen novi Zakon o potporama. Znači već sad govorimo do 2011. će ovo biti. Kako će reagirati na to poljoprivrednici? Hoće svi krenuti opet u kukuruz? Kukuruza kojeg imamo, stoke koje nemamo i tako dalje. Međutim, seljaci također opet traže subvencije od 18 lipa po kilogramu, bez obzira na ove poticaje koji su doneseni uredbom i izgleda krug se opet zatvara i svi žele samo novac, zaradili ga ili ne. I na kraju, kad ovako gledamo šta nam ove uredbe donose meni se postavlja jedno pitanje, a to je pitanje prvenstveno ministru i HSS-u da li je i ova uredba način podilaženja njihovim biračima pred lokalne izbore ili misle da su riješili problem cijene i tržišta kukuruza, cijene

zlouporabila tu situaciju i donijela uredbu izbjegavajući jel' da i raspravu u Saboru itd. vezano za potpore. Naime, to nije točno. Svatko tko je radio u operativi a posebno Ministarstvo poljoprivrede zna da neke stvari jednostavno ne mogu čekati i mi se zapravo jako bitno razlikujemo u tome da li našim poljoprivrednicima trebaju veći poticaji ili ne trebaju. Mi smatramo da trebamo iskoristiti ovo razdoblje do ulaska u da maksimalno povećamo potpore koliko god to država može kako bi maksimizirali proizvodnju, povećali proizvodnju i isto tako osigurali kvalitetnija, referentna razdoblja. Jer mi na osnovi statistike proizvodnje pregovaramo sa Europskom unijom i na temelju toga dobivamo proizvodne kvote. Znači, koliko ćemo u budućim godinama moći proizvoditi. Tako da se tu bitno razlikujemo u pristupu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zaključno u ime Vlade, državni tajnik gospodin Stjepan Mikolčić. Izvolite. Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Pa uglavnom su bile komentirane uredbe iz resora Ministarstva poljoprivrede, pa dozvolite mi nekoliko riječi da ih pokušam obrazložiti. Ove Ove dvije uredbe kojima smo izmijenili određene zakonske odredbe Zakona o hrani i Zakona o veterinarstvu praktički slične, odnosno identične su jer rješavaju problematiku ovlaštenih laboratorija koji su u funkciji vršenja analitike u smislu provođenja službenih kontrola za hranu, hranu za životinje i zdravlje životinja. Mi smo to evo predložili da se riješi uredbama, jer da smo to išli na jedan redovan način onda treba kompletno ne znam pokrenuti proceduru izmjene zakona a to onda jednostavno pretpostavlja da nije moguće riješiti u kratkom vremenu, da treba minimum mjesec dana. Dapače, željeli smo uskladiti u u potpunosti ovaj dio našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom sa kojom usklađujemo kompletno zakonodavstvo koje definira pregovaračko poglavlje XII i dapače staviti u istu poziciju, a ne restriktivniju i naše subjekte koji ostvaruju i posluju u predmetnom segmentu. To znači ovaj dio uredbe koji je definirao akreditaciju laboratorija do 1. siječnja 2009. Europska unija u međuvremenu prolongirala na 1. siječanj 2010. i mi smo to također

izmijenili zakone o potporama koji se odnosio samo na izmjenu zakona koji govori o potporama za merkantilnu proizvodnju kukuruza koja je povećana sa 1250 kuna na 2250. Njome zaista htjeli smo ići na ruku proizvođačima i vi ste ovdje govorili. Imali smo dvije potpuno različite agroekološki da tako kažem proizvodne godine. 2007. kada je proizvodnja kukuruza bila ne samo kod nas nego i na svjetskoj razini i pogotovo u zemljama okruženja opterećena agroekološkim uvjetima. Bila je vremenska nepogoda suša kod nas i proglašena i imali smo nedostatak kukuruza za vlastitu proizvodnju. toj godini znatan dio evo proizvedenog kukuruza korišten je i za obnovljive izvore energije što je rezultiralo povećanom cijenom koja je u odnosu na uobičajene u 2007. došla do razine od kunu i pol i čak više od kunu i pol po kilogramu proizvedene robe. S druge strane, 2008. godina na neki način naši poljoprivredni proizvođači bili su ponukani ovom cijenom. Znatno su povećali proizvodne površine i u kontekstu evo proizvodne godine koja je omogućila rekordne iznose i rekordnu proizvodnju kako kod nas koja je bila na razini gotovo od dva i pol milijuna tona. Apsolutno ministarstvo barata bilancama potreba da tako kažem i potrošnje u Hrvatskoj. Naša potreba za predmetno stočarstvo u Hrvatskoj je negdje na razini nešto manje od 2 milijuna tona. U Hrvatskoj smo imali gotovo 500 000 tona viška proizvedenog kukuruza, a godina u agroekološkom smislu bila je povoljna i u zemljama u okruženju, ne samo u zemljama u okruženju nego i globalno gotovo u cijelom svijetu. Prema tome, to je a na neki način uzrokovalo veliku ponudu, a znatno manju potražnju odnosno pad cijene. Cijena kukuruza u 2008. sa kunu i pol iz 2007. pala je na 58 do 60 lipa što je doslovce evo umanjilo prihode i gotovo nikakav dohodak proizvođačima u ovoj kulturi. Moram reći evo samo da poredim vis a vis cijena 2007. išli su gore isto i cijene repromaterijala tako da je cijena osnovnog repromaterijala da tako mineralnog gnojiva recimo za potrebe normalne proizvodnje kukuruza negdje na razini 5000 kn. Te cijene su ostale i u 2008. i prihod, rekordan prinos ne znam sad Državni zavod za statistiku izašao je sa podacima prije mjesec dana. Imali smo u Hrvatskoj negdje 8000, 8 tona po hektaru, 8 tona po hektaru sa ovom cijenom. Praktički ne može pokriti troškove mineralnih gnojiva, a gdje su ostali troškovi sjeme, zaštitna sredstva, goriva, maziva, amortizacija i sve što je potrebno za proizvodnju kukuruza tako da su naši proizvođači kukuruza u ovom slučaju bili u velikom minusu i ovo je naš doprinos stabilizaciji evo ovog segmenta naše poljoprivredne proizvodnje koja će apsolutno u tom smislu kasnije imati i pozitivne efekte u stočarstvu koje želimo zadržati na razini koji je u zadnjih i proteklih godina bilo. mislim da smo napravili korisnu stvar, a u smislu ove zadnje da tako kažem rečenice, obrazloženja da ovaj iznos potpore na tragu evo politike potpore kakvu ima Europska unija kakvu ćemo mi ugraditi u novo zakonodavstvo. Dapače, radimo već duže na Zakonu o potporama, potporama u poljoprivredi koji će biti sukladan evo da tako kažem politici potpora koju ćemo omogućavati i davati našim poljoprivrednim proizvođačima kada postanemo članica Taj zakon evo prema našem planu doći će i u saborsku proceduru, odnosno raspravu idući mjesec pa ćete imati priliku apsolutno o svim segmentima takve politike raspravljati. Moram reći o našoj kompetenciji mi smo se opredijelili za tržišnu ekonomiju i u segmentu poljoprivrede. Potpisali smo međunarodne sporazume. Prije svega Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a isto tako Sporazum sa Svjetskom trgovinskom organizacijom gdje je apsolutno tržišni odnosi su tu ti koji na neki način evo su vodilja i našim poljoprivrednim proizvođačima što i u kojim opsezima će proizvoditi na svojim poljoprivrednim površinama. A mi stvaramo okvire da se evo i na većini odnosno na svim proizvodnjama koje se i u Republici Hrvatskoj odvijaju kod naših poljoprivrednih subjekata mogu evo polučiti rezultati i ostvariti određeni dohodak koji osigurava egzistenciju svima u toj djelatnosti.

Ako se radi o usklađenju sa zakonodavstvom Europske unije, onda se on donosi po hitnom postupku, dakle to je bilo moguće učiniti u prosincu kada se Sabor zasjedao. A što se tiče ove treće uredbe koja se odnosi na poljoprivredu ne radi se tu da mi imamo nešto protiv da se podigne potpora, nego po Zakonu o ovlastima Vlade to nije bilo moguće učiniti, jer kaže Vlada može dobnosti uredbom uređivati sva pitanja, osim izmjene državnog proračuna. A ovdje se radi o izmjeni državnog proračuna jer se povećavaju sredstva u proračunu za 260 milijuna kuna koja nisu osigurana u proračunu za 2009. godinu. Hvala. Zaključujem raspravu. I obavještavam da je sjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj će se održati danas 18. veljače u 13,30 sati u dvorani "Josipa Jelačića" tj. dvorana "Centar